5 točaka dnevnog reda. Predložiti ću odmah na početku da provedemo objedinjenu raspravu. Prvo bi raspravljali prve dvije točke, to su: - Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju državnog proračuna RH za za 2017. godinu i prijedlog godišnjeg izvještaja o primjeni fiskalnih pravila za 2017. godinu - Izvješće o obavljenoj reviziji godišnjeg izvještaja o izvođenju državnog proračuna Republika Hrvatska za 2017. godinu A onda bi objedinjeno raspravili iduće tri točke to su: Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju državnog proračuna RH za prvo polugodište 2018. godine i Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o primjeni fiskalnih pravila za prvo polugodište 2018. g. g. Prijedlog izmjena i dopuna državnog proračuna Republike Hrvatske za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. g. Konačni Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju državnog proračuna RH za 2018. godinu. Jeste li suglasni s takvim prijedlogom? Ako nema primjedbi onda ćemo provesti raspravu na način na koji sam predložio. Pa sada predlažemo onda na raspravu prve dvije točke. Podnositelj Prijedloga godišnjeg izvještaja o izvršenju državnog proračuna RH za 2017. g. i prijedlog godišnjeg izvještaja o primjeni fiskalnih pravila za 2017. je Vlada Republike Hrvatske na temelju čl. 110. Zakona o proračunu. Podnositelj izvještača o obavljenoj reviziji godišnjeg izvještaja o izvršenju državnog proračuna RH za 2017. g. je Državni ured za reviziju, na temelju odredbi čl. 6. Zakona o državnom uredu za reviziju. Rasprava o oba izvješća je proveo Odbor za financije i državni proračun. Vlada je dostavila mišljenja o izvješću o obavljenoj reviziji godišnjeg izvještaja o izvršenju državnog proračuna RH, za 2017. g. Molio bi sada podnositelja izvješća da nam da dodatno obrazloženje, s nama je poštovani Zdravko Marić, ministar financija. Izvolite ministre. Hvala lijepo g. predsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovane dame i gospodo zastupnici. Evo kao što je najavljeno ja ću u jednom dijelu ovoga uvodnog izlaganja reći o i samom godišnjem izvještaju izvršenja proračuna prošle g. a kolege iz Državnog ureda za reviziju će u ostatku uvodnog dijela, reći nešto o njihovom dijelu. Dakle, izvještaj sastavljen sukladno Zakonu o proračunu, svi elementi koji su propisani, zakonom su unutra. Tim slijedom i tim redom ću otprilike i ja koncipirati ovo uvodno izlaganjem. krenemo sa makroekonomskim pokazateljima, koliko god oni bili znani i poznati u javnosti, kako ih Državni zavod za statistiku HNB i ostali izvori službenih statistika objavljuju. Dakle, 2017. ostvaren je rast BDP, od 2,9% kao što je bio slučaj godinu prije toga, a mogu reći kao što je slučaj i ove g. Najveći doprinos dolazi od domaće potražnje gledano agregatno, dok pojedinačno najveći rast je zabilježen na izvozu roba i usluga, realni rast od nešto preko 6%. Međutim, isto tako, treba reći da i dalje postoji poprilično visoka razina uvozne ovisnosti, kako izvoza, tako i općenito domaće potražnje, pa je i uvoz roba i usluga, zabilježio rast od 8%. Potrošnja kućanstva 3,6, bruto investicije 3,4, država Također 2017. g. smo svjedočili nastavku pozitivnih trendova i sa proizvodne strane BDP-a bilo da govorimo o industrijskoj proizvodnji, bilo da govorimo o o trgovini na malo. Dobro je da je konačno došlo, i ne samo do oporavka, nego i do rasta građevinske aktivnosti, a mislim da je svima itekako znano, da je 2017. tada bila povijesno najbolja godina i po pitanju turističkih pokazatelja. Inflacija mjera na indeksom potrošačkih cijena je zabilježila 1,1% rast, dakle, nakon nekoliko g. deflacije, negativnih stopa indeksa potrošačkih cijena 2017. g. u totalu totalu ukupna prosječna razina 1,1. Što se tiče tržišta rada, dakle, ovi pozitivni makroekonomski pokazatelji su slijedili, naravno i bili vidljivi na tržištu rada, daljnji nastavak pada, stope nezaposlenosti, bilo da govorimo o anketnom, bilo da govorimo o službenoj ili registriranoj. Međutim, ono što i ja i mnogi drugi koji u javnom prostoru djeluju i pričaju o području tržišta rada, u pravilu više volimo isticati kretanje broja zaposlenih, oni 2017. g. u odnosu na 2016. je povećan za 2,2%. Zabilježen je i pozitivan saldo tekućeg računa platne bilance 3,9% BDP, na kraju ovog izvješća čuti ćete koliki je bio i rezultat samog proračuna uopće države i moći ćemo zaključiti da mi praktički imamo u 2017. g. suficite, kako na platnoj bilanci tako i u proračunu. Bruto inozemni dug, na razini od 82,3 plasmani monetarnih institucija domaćih sektorima osim države 2,9%. Kada idemo na prihodnu st ranu državnog proračuna, dakle, oni su ¸u 2017. g. ostvareni u iznosu 122,7 milijardi kn, što je u odnosu na plan, a ovdje kada kažem plan, govorim o zadnjem raspoloživom planu, a to je rebalans koji smo otprilike negdje u ovo doba g. prošle g. usvojili odnosno, raspravili potom, vi usvojili, porast od 0,2% u odnosu na godinu prethodnu 5% Što se tiče pojedinih sastavnica, krećemo naravno od onih najvažnijih, to su porezni prihodi. Oni su u 2017. godini izvršeni u iznosu 75,2 milijarde kuna, čime je zabilježeno međugodišnje povećanje od 5% i također tih 0,2% u odnosu na prvotni plan. Jedna od sastavnica Poreza na dohodak 2017. godine je i dalje na razini državnog proračuna. Kada budemo raspravljali o Izvještaju 2018. nje više neće biti. Govorimo o državnom proračunu. To je prihod od poreza na dohodak. Vi znate da smo izmjenama i dopunama Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne odnosno regionalne samoupravne prepustili kompletni taj prihod lokalnoj samoupravi. 2017. u državnom proračunu oni su izvršeni u iznosu od dvije milijarde kuna, što je tada bilo u odnosu na 2016. smanjenje za 9,7%. Glavni razlog tog smanjenja je bilo naravno prvi krug Porezne reforme, dakle, rasterećenja, ako se sjetite, neki dan smo raspravljali u trećem krugu, dakle, podizanje neoporezivog dijela Poreza na dohodak u smislu svih sa 2.600,00 na 3.800,00 kn, ali i neke druge izmjene, poglavito veća progresivnost i povećanje koeficijenata za uzdržavane članove odnosno djecu poglavito. Također prihod od Poreza na dobit ostvaren u iznosu od 8,3 milijarde kuna, što je povećanje preko 15% i tu ću također opet apostrofirati efekte i rezultate Porezne reforme. Mi smo u Porezu na dobit smanjili stopu sa 20 na 18, a za male i srednje koji imaju promet do 3 milijuna kuna godišnje, na 12%, što u prijevodu znači da 85% naših poreznih obveznika Poreza na dobit, plaća porez po stopi od 12%. Smanjili porez, a povećali porezne prihode u proračunu, što znači da je to još jedan od pokazatelja da poreznim rasterećenjem dodatno se doprinosi i stimuliranju gospodarske, investicijske i bilo koje druge aktivnosti. Što se tiče prihoda od Poreza na dodanu vrijednost, PDV je i dalje naravno, najizdašniji prihod. On je izvršen u iznosu od 47,6 milijardi kuna, što je također povećanje u odnosu na godinu prethodnu, a isto tako treba apostrofirati da smo i u ovom sustavu u prvom krugu napravili određene izmjene, znate da je došlo do određenih, možemo možemo nazvati tako, prenamjena snižene stope PDV-a između određenih proizvoda odnosno usluga. Također povećana osobna potrošnja i također dobri pokazatelji turizma su doprinijeli ovom rastu. Prihodi od posebnih poreza i trošarina iznose 15,1 milijardu kuna, iznosili su, što je također porast od 2,6 na međugodišnjoj razini. Oni su s jedne strane određeni kretanjem odnosno isporučenim količinama trošanskih roba, ali isto tako i sa izmjenama koje smo napravili krajem godine po pitanju trošarina na duhan, usklađivanje usklađivanje sa europskim zakonodavstvom, nešto što sam i ovdje u sabornici neki dan najavio, a između ostaloga i u javnom prostoru da ćemo i ove godine morati također dodatno se usklađivati. Što se tiče prihoda od pomoći, oni su ostvareni u iznosu od 8,5 milijardi kuna, oni su ukupno 8,5 milijardi kuna, najveći dio tih pomoći se odnosi na europske fondove. Europski fondovi prošle godine negdje na razini oko 7,5 milijardi kuna. Ostatak u ovoj 2017. 2017. godini odnosi se i na neke kompenzacijske mjere koje kada su davane prema državnim bolnicama, u smislu transfera prema sustavu zdravstva su između ostaloga knjiženi na prihodima od pomoći. Što se tiče rashodne strane proračuna, ukupni rashodi državnog proračuna u 2017. godini izvršeni su u iznosu od 125 milijardi kuna. To je 98,6% planiranog dakle, 1,4% manje od plana ili u prijevodu 1,8 milijardi kuna manje od onoga što smo predvidjeli, što je, ja bih rekao još jedan pokazatelj i dokaz odgovornog transparentnog i racionalnog trošenja proračunskih sredstava jer to će biti druga, a ja mogu reći i za treću godinu 2018. u kojoj ne probijamo limite državnog proračuna ono što smo si originalno zacrtali, čak dapače, evo u 2017. godini vidite da je to 1,8 milijardi kuna manje od onoga što smo originalno planirali. Isto tako kada uspoređujemo sa 2016. godinom, ukupna razina rashoda je povećana za oko 4%. Jedna od glavnih razloga, i o njemu ću nešto malo još reći u tijeku daljnjih izlaganja, je bilo podmirivanje obveza, ukupnih obveza, a također i dospjelih nepodmirenih obveza, poglavito u sustavu zdravstva. Kada sve skupa sumiramo 2017. godinu, povrh onog već, možemo reći, tada, sukladno pozitivnim propisima, onoga što iz državnog proračuna ide prema sustavu zdravstva, dodatno je negdje oko milijarda i pol nadodana na taj transfer. Ponavljam još jedanput, najvećim dijelom za podmirenje obveza, poglavito bolnica, bilo da govorimo o tzv. državnim bolnicama, dakle, KBC-ima, bilo da govorimo o lokalnim bolnicama. Jer između ostaloga, namjera je bila da se smanje rokovi plaćanja jel kod pojedinih kod pojedinih bolnica, poglavito kod onih na lokalnoj razini, dakle, čiji su osnivači županije, rokovi plaćanja su dosegnuli razine preko 900 dana. Dakle, to je nešto što sigurno nismo mogli i nismo htjeli ignorirati, tako da smo od početka praktički 2017. godine posebnu pažnju pridodavali na koji način i kako sve eventualne viškove sredstava na neki način usmjeriti prema sustavu zdravstva, ali u isto vrijeme uvijek apostrofirajući da ne može prihodna strana i ti transferi razriješiti sve probleme koji postoje, naravno, u zdravstvenom sustavu, a i sami dobro znamo da su ukupne obveze ipak kud i kamo veće od ovih iznosa o kojima mi govorimo. Također na ukupne rashode državnog proračuna 2017. godine, također su djelovali i kompenzacijske mjere za jedinice lokalne područne samouprave, ponovit ću i podsjetit ću vas, to je bio onaj, nije on u smislu prioriteta taj, ali je bio okarakteriziran kolokvijalo kao 16-ti Zakon u prvom krugu poreznog rasterećenja i Porezne reforme kada smo si rekli da ćemo si za njega uzeti malo još dodatno vremena da napravimo dodatnu analizu, a 2017. godine sve ono što lokalna samouprava bude gubila od rasterećenja prihoda Poreza na dohodak, mi ćemo izravno iz proračuna kompenzirati i te kompenzacijske mjere su dovele do toga da nitko, ni 2017. godine od lokalne samouprave nije bio na gubitku u odnosu na 2016. godinu. U međuvremenu, znate i sami, ponoviti ću još jedanput, stupio je na snagu i Zakon o financiranju odnosno izmijene i dopune koje od 1.1.2018. praktički tu priču stavljaju na jednu, ja bih rekao, dugoročnu održiviju putanju jer je kompletni prihod od Poreza na dohodak njihov izvorni prihod, nema više nikakvih posebnih namjena u smislu da utječe na neke limite itd. I zadnji razlog povećanja rashoda je, između ostaloga što je Vlada vrlo jasno donijela odluku da je obzirom da od 2009. godine nije bilo nikakvih korekcija osnovice, na žalost u međuvremenu je bila samo još jedna korekcija koeficijenata na niže, da mi svojim zaposlenicima dakle svim zaposlenicima u državnim i javnim službama ponudimo povećanje osnovice sa nekima od njih smo to i dogovorili i potpisali, sa nekima od njih i ne, ali sve jedno je aplicirano na sve zaposlenike u državnim i javnim službama, dakle ono ukupno povećanje u 3 navrata po 2% što u prijevodu znači na kumulativno 6 ili nešto malo preko 6% u 2017. Kada gledamo pojedine sastavnice rashoda, dakle krenut ću upravo od ove zadnje točke to su rashodi za zaposlene oni su izvršeni u iznosu 26,7 milijardi kuna što je praktički na razini plana i u odnosu na godinu prethodnu 905 miliona kuna više, glavni razlog je upravo spomenut, dakle povećanje osnovice od 2% od 1. siječnja 2017. isplatom u veljači, potom dodatnih 2% od 1. kolovoza sa isplatom u rujnu, te zadnje povećanje od 1. studenog sa isplatom u prosincu. Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu od 12,9 milijardi kuna što je 2,8% više od planiranih sredstava, a u iznosu na isto razdoblje prethodne godine povećanje za 1,7 milijardi, vi znate da kod materijalnih rashoda postoji jedna značajna komponenta koja se odnosi i na ono sufinanciranje Europskih fondova pa onda taj dio uvijek na neki način treba apostrofirati, međutim ovdje ću se fokusirati na 3 stavke koje su imale najveći utjecaj na ovo povećanje, već spomenuti transfer HZZO-u odnosno bolnicama i općenito sustavu zdravstva 970 miliona kuna, potom imali smo jednu obvezu iz prošlosti, a to je bio dakle podmirenje dugova iz prethodnih razdoblja FINI za usluge platnog prometa i obrade podataka za tehničku podršku iz prijašnjih razdoblja iznos od 251 milion kuna i na kraju je povećanje izdvajanja za opskrbu materijalnim sredstvima, održavanje materijalnih sredstava i sustava za protupožarnu zaštitu unutar razdjela ministarstva obrane 198 miliona kuna. Ne moram ni ponavljati da se moram uopće podsjećati kako je izazovna godina 2017. bila upravo na području protupožarne zaštite i svega onoga što je Hrvatska i svi skupa proživjeli, ali naravno uz najmanje moguće ja bih rekao štete odnosno najvažnije bez ljudskih žrtava. Financijski rashodi Državnog proračuna izvršeni su u iznosu 9,7 milijardi kuna što je također ispod plana i to je ono što uvijek volim apostrofirati, naravno da je Državni proračun taj koji gro ukupnih rashoda ili financijskih rashoda plaća, ali 2017. kada zbrojite dakle 2016. i 2017. mi praktički u 2 godine imamo smanjivanje od preko 2 milijarde kuna ukupnih troškova kamata. ne malo smanjivanje i opet ponavljam još jedanput kada kažemo da smo u jednoj godini 2015. platiti gotovo 12 milijardi kuna kamata, a te godine je to bio gotovo kompletni proračun Ministarstva znanosti i obrazovanja. To samo daje red veličine da se na neki način plastično opiše i objasni koliko kamata obzirom na tada razinu javnog duga smo plaćali i mi smo krenuli sa trendom smanjivanja tih kamata, što zbog popravljanja kreditnog rejtinga, što zbog ja bih rekao još aktivnijeg aktivnijeg načina upravljanja javnim dugom gdje smo između ostaloga uspjeli napraviti značajno pozitivne iskorake u restrukturiranju odnosno refinanciranju dospjelog duga Držanog proračuna, a nakon toga je uslijedilo između ostaloga i početak velikog procesa financijskog restrukturiranja autocesta i cesta što će vidjeti, biti vidljivo ne samo u ovoj godinu o kojoj sada pričamo nego i 2018. Rashodi za subvencije su izvršeni u iznosu od 6 milijardi kuna, najznačajniji iznos od 3,8 milijardi kuna odnosi se na rashode za subvencije u poljoprivredi i to za izravna plaćanja u poljoprivredi, mjere uređenja tržišta poljoprivrednih proizvoda 2,9 milijardi kuna s tim da treba napomenuti da se svake godine, a tako i 2017. povećava ona komponenta europskih sredstava od tih 2,9 spomenutih 1,7 su europska sredstava, a ostalih 1,2 nacionalni izvori te mjere ruralnog razvoja od 775 miliona kuna tu je poglavito veći dio europskih sredstava 651 u odnosu na 124 nacionalnih sredstava. Pomoći dane u inozemstvu unutar općeg proračuna izvršene su u iznosu od 15,1 milijardu kuna što je ispod plana u odnosu na ono što smo si zacrtali u rebalansu, nekoliko je razloga za to, s jedne strane imali smo manje izdvajanja u smislu doprinosa RH proračunu Europske unije, ukupno izvršeno 3,2 milijarde kuna to je negdje 70-tak miliona manje, potom opet već spomenuti transfer sredstava HZZO-u 2,6 milijardi kuna, pripadajući dio naknade u cijeni gorivo za Hrvatske ceste 2 milijarde kuna, dodatna sredstava izravnanja za decentralizirane funkcije 1,6 te već spomenute pomoći ili kompenzacijske mjere jedinicama lokalne i područne samouprave. Naknade građanima i kućanstvima u 2017. izvršene su u iznosu od 45,8 milijardi kuna naravno najznačajniji odnosno možemo reći rashodna stavka od čega najviše otpada na mirovine i mirovinska primanja. Mirovine i mirovinska primanja u 2017. su izvršeni u iznosu 37,7 milijardi kuna što je povećanje za 87 miliona kuna u odnosu na 2016., nekoliko razloga, ali sigurno najvažniji je bila indeksacija, kao i svake godine prema već poznatoj švicarskoj formuli 2 puta, dakle u prvoj polovici godine 0,65 a u drugoj polovici godine 2,1% kao i prijenos svih onih mjera koje su bila 2016. kao naravno i priljev, prirodni priljev novih umirovljenika u sustav mirovinskog osiguranja. Što se tiče naknada u socijalnoj skrbi one su izvršene u iznosu 2,3 milijarde kuna najveći dio odnosi se na isplatu zajamčene minimalne naknade 560 miliona kuna, osobne invalidnine 407, doplatka za pomoć i njegu 392 miliona kuna i na kraju doplatak za djecu koji je izvršen u iznosu 1,4 milijarde kuna. Što se tiče ostalih rashoda oni su izvršeni u iznosu od 6 milijardi kuna što također čini 8% manje od onoga plana, od čega jedan dio otpada na transfer Hrvatskim autocestama, Hrvatskoj željeznici infrastrukturi onaj njihov pripadajući dio u cijeni benzina, razvoj sustava željezničkog prometa, program ruralnog razvoja. Iz Fondova Europske unije ostali rashodi financirani su u iznosu od 1,8 milijardi kuna što je nekih 640 kuna, miliona kuna više u odnosu na prethodnu godinu. I zadnja stavka rashoda su rashodi za nabavu nefinancijske imovine koji su izvršeni u iznosu 2,7 milijardi kuna, najznačajniji iznos od oko 628 miliona kuna utrošen je na opremanje, modernizaciju i izgradnju unutar resora Ministarstva obrane, dok je za kapitalne investicije u školstvu te za kapitalne investicije i EU projekte sveučilišta i veleučilišta utrošeno 530 milijuna kuna. Kada ovo sve skupa zbrojimo u smislu prihodne strane proračuna, oduzmemo naravno rashodnu stranu proračuna i kada gledamo ukupni rezultat. Ukupni rezultat državnog proračuna je 2,1 milijardu kuna bolji u odnosu na ono što smo predvidjeli samim rebalansom proračuna a još kada bi se uspoređivalo sa originalnim planom i još značajnije bolje. samo na razini državnog proračuna 2 milijarde kuna bolji rezultat. Kada tome dodate izvanproračunske korisnike, kada dodate lokalnu samoupravu i kada dodate se one ostale sektore ili individualne institucije koje ulaze u obuhvat proračuna opće države sukladno metodologiji ESA 2010., dakle one brojke koje Državni zavod za statistiku, Hrvatska Nnarodna banka na domaćem terenu izvještavaju odnosno Eurostat za sve zemlje. Mi imamo značajno bolji rezultat u odnosu na originalni plan i općenito u odnosu na plan rebalansa. A sada ću reći konkretne brojke. Dakle ako se sjećate kada smo predstavljali proračun za 2017. godinu tadašnji plan je bio 1,6% BDP-a deficit proračuna opće države. Taj plan je tijekom godine popravljen u smislu da se planirao i očekivao niži deficit od tog prvotnog planiranog obzirom na već spomenute razloge. Na kraju kada sumiramo cijelu godinu umjesto 1,6 originalnog deficita mi smo izvršili prošlu godinu prema zadnjim raspoloživim podacima Državnog zavoda za statistiku 0,9% BDP-a ili 3,2 milijarde kuna suficita proračuna opće države. Tu smo se već i u javnom prostoru tada počeli voditi, da li je to prvi put u povijesti ili nije, u svakom slučaju sigurno da je otkad pratimo statistiku sukladno europskoj metodologiji a i kada uspoređujemo sa periodom, jer se tada bila apostrofirala jedna godina '90.-tih gdje je također prema tadašnjoj metodologiji ostvaren suficit sigurno ni blizu ovoga iznosa. Dakle ponoviti ću još jedanput, 2017. godina suficit proračuna opće države 3,2 milijarde kuna ili 0,9% BDP-a. To To je jedan od glavnih razloga, a vi znate kako smo i sami okarakterizirali u Vladi da je fiskalna konsolidacija, stabilizacija javnih financija jedan od tri uporišna stupa Strategije smanjivanja udjela javnog duga u BDP-u uz naravno gospodarski rast i uz aktivaciju državne imovine. Javni dug na kraju godine završio je na razini 77,5% BDP-a što je dodatno smanjivanje u odnosu na godinu prethodnu za nešto preko 3%-tna boda boda BDP-a. I kada gledate relaciju 2 godine za redom za preko 6%, 2018., kada budemo o njoj raspravljali danas u nastavku dana čuti ćete koja je naša zadnja projekcija za 2018. godinu a u svakom slučaju vidimo da smanjujemo udio javnog duga u BDP-u, ja ću reći čak i trostruko brže od onih odredbi koje se propisuju paktom o stabilnosti i rastu odnosno koji se od nas traže i u okviru mastriških kriterija. Prije nego što dam riječ kolegama, odnosno prepustim mikrofon kolegama iz Državnog ureda za reviziju kratko uz ovo izvješće ide i godišnji izvještaj o primjeni fiskalnih pravila. Zakon o fiskalnoj odgovornosti je prošao prvo čitanje, o njemu smo govorili, ide i drugo čitanje u skoro vrijeme i sami dobro znate da prema ovom novom zakonu mi sada u samom predlažemo ta tri pravila koja su na tragu i prakse drugih zemalja članica EU a i naravno i u onome što mi već sami činimo i bez samog propisivanja tih pravila. U postojećem zakonu za 2017. postoji dakle fiskalno pravilo strukturnog salda i rashoda općeg proračuna te dodatno privremeno fiskalno pravilo. Na početku i vrlo jasno mogu reći da su sva ta tri pravila ispoštovana u potpunosti. Što se tiče pravila strukturnog salda ono kaže da morate biti ispod 1,75% BDP-a deficita a mi smo ostvarili ne samo ovaj ukupni suficit nego i strukturni saldo u višku od 0,9%. Što se tiče rashoda općeg proračuna kaže da naši rashodi ne smiju rasti brže od potencijalne stope rasta. 2017. prema toj istoj metodologiji sve što je ukalkulirano u rast rashoda izračunava ili daje ukupni porast od 1,8% do je potencijalna stopa rasta 3 cijela, odnosno referentna stopa potencijalne da rashodi općeg proračuna koji ne uključuju rashode za kamate i za provođenje programa EU se uspoređuju sa godišnjom promjenom rashoda, odnosno BDP u tekućim cijenama. Kada tu uspoređujemo brojke 0,9% rast rashoda u odnosu na 4,3% dakle i kod tog trećeg tzv. privremenog pravila možemo također zaključiti da je ispunjeno. A još ću jedanput spomenuti i ovo zadnje pravilo koje uključujemo u novi tekst ili prijedlog zakona koji kaže da javni dug ako i je preko 60% BDP-a onda na godišnjoj razini mora biti smanjivano najmanje za jednu dvadesetinu razlike između trenutne razine i referentne vrijednosti od 60%. U prijevodu za Hrvatsku to bi značilo oko, čak i malo ispod jedan postotni bod godišnje, a mi javni dug smanjujemo za 3%-tna boda godišnje. Evo, hvala lijepo. Sada ću pozvati kolegu Serdarušića u ime Državne revizije. Izvolite. **Serdarušić, Jozo** Hvala lijepo poštovani gospodine predsjedniče, cijenjene zastupnice i zastupnici. Pred vama je Izvješće o obavljenoj reviziji godišnjeg Izvještaja o izvršenju Državnog proračuna RH za 2017. godinu koje je Državni ured za reviziju dostavio Hrvatskom saboru u zakonom predviđenom roku. Naglašavam dakle još jednom predmet revizije bio je Godišnji izvještaj o izvršenju Državnog proračuna RH za 2017. godinu. Revizija je obavljena u skladu sa međunarodnim standardima vrhovnih revizijskih institucija s ciljem izražavanja mišljenja o istinitosti i realnosti godišnjeg izvještaja. Za potrebe izražavanja revizorskog mišljenja provjereno je planiranje, računovodstvo državnog proračuna i izvještavanje, ostvarenje prihoda i izvršenje rashoda, zaduživanje i izdavanje jamstava te odobravanje sredstava iz proračunske zalihe. Za Godišnji izvještaj o izvršenju Državnog proračuna RH za 2017. godinu kao i za godišnje izvještaje prethodnih godina izraženo je uvjetno mišljenje. Na izražavanje uvjetnog mišljenja između ostalog utjecale su sljedeće činjenice. Godišnji izvještaj sastavljen je prema novčanom računovodstvenom načelu, odnosno, prema istom načelu koji se primjenjuje kod izravnog državnog proračuna. Međutim, kod evidentiranja pojedinih poslovnih događaja, nije primijenjeno novčano načelo, stoga je ured predložio radi dosljednosti i boljeg razumijevanja podataka iz godišnjeg izvještaja, dopuniti provedbene propise, koje uređuju računovodstvena načela za sastavljanje izvještaja o izvršenju državnog proračuna. Također u gl. knjizi državnog proračuna, nisu pravilno evidentirani poslovni događaji, koji se odnose na zajmove dane društvima iz cestovnog sektora, što je utjecalo na podatke iskazane u godišnjem izvještaju za 2017. g. Potraživanja i izdaci za dane zajmove, iskazane su u iznosu u manjenom za troškove financiranja. Nadalje, godišnji izvještaj ne obuhvaća podatke o naplati potraživanje prijebojem, u iznosu od 21,5 milijuna kn, te su rashodi, odnosno, prihodi i primici manje iskazani za navedeni iznos. Revizijom je uočeno, također da pojedini proračunski korisnici, putem planiranih višegodišnjih aktivnosti izravno daju sredstva određenim subjektima, te je predloženo preispitati opravdanost takvog načina, dodjeljivanje sredstava iz državnog proračuna. Naime, predloženo je pridavati više pozornosti kontroli i analizi tih aktivnosti koje se financiraju sa svrhom utvrđivanje povezanosti sa strateškim planom ili odgovarajućom pravnom osobom, na temelju koje se aktivnosti planiraju u državnom proračunu. Državni ured za reviziju je skrenuo pozornost na to da zbog poteškoća zdravstvenog sustava nelikvidnosti, stalnog rasta dospjelih obveza, bolničkih zdravstvenih ustanova, postoji rizik da navedene poteškoće mogu utjecati na buduće rashode državnog proračuna. Revizijom je provedena i provedba preporuka danih u prethodnih godina, po znatnom dijelu preporuka je postupljeno, tako je godišnji izvještaj za 2017. g. upotpunjen podacima o ukupnim rashodima prema funkcijskom klasifikaciji podacima o nepodmirenim dospjelim obvezama proračunskih korisnika, o potencijalnim obvezama po osnovni pokrenutih sudskih postupaka, te o nenaplaćenim potraživanjima za prihode državnog proračuna. Također dopunjeni su određeni provedbeni propisi kojima je uređen način evidentiranja pojedinih poslovnih događaja, što je pridonijelo povećanju kvalitete financijskog izvještavanja u sustavu proračuna. Stoga je Državni ured za reviziju ocijenio da je godišnji izvještaj za 2017. potpuniji i transparentniji u odnosu na prethodne g. Poštovani g. predsjedniče, cijenjene zastupnice i zastupnici zahvaljujem na pozornosti. Hvala vam. Imamo 9 replika. Sve idu prema ministru Mariću, prvi je na redu kolega Maras, izvolite. **Maras, Gordan (SDP)** Hvala lijepo. Kolegice i kolege g. ministar je u svom izlaganju pohvalio se u nekoliko navrata, rastom BDP-a rastom prihoda proračuna, PDV-a svega onoga što ide uz to. I ovdje moje pitanje ide za time da je evidentno, da u našem proračunu, nakon što se nekoliko g. za redom ostvaruju stope gospodarskog rasta, postoji prostor da se izađe u susret učiteljima, zdravstvenim djelatnicama, znači javnim službama, višim nego ono što ste vi njima ponudili, a to je 3% povećanje. Oni danas u 11 h, imaju press konferenciju, dajem im punu podršku u najavi štrajka i još jednom tražim od vas, da date ljudima koji su godinama zanemarivani, rade najodgovornije i najteže poslove, odlaze iz Hrvatske, da im date veću podršku kod proračun. Hvala lijepo. **Jandroković, Hvala lijepo g. predsjedniče, uvaženi zastupniče. Pa, evo i u svom izlaganju 2017. sam istaknuo da smo dakle, po prvi puta od 2009. g. korigirali osnovicu u 3 navrata po 2%, sve skupa 6%, za iduću g. ponuđeno je 3% povećanje osnovice. Dakle, uvijek kada i razgovaramo i diskutiramo sa predstavnicima sindikata zaposlenih u državnim i javnim službama, uvijek dolazimo otvoreno, jasno i transparentno. Dakle, nikada niti na stol ne stavljamo nešto što je nerealno, što ide i van fiskalnih mogućnost, nego ono što je na tragu, svega onoga o čemu govorimo, je ne možemo niti jedan segment izdvajati u odnosu na ukupnu Dakle, ponoviti ću još jedanput, i ovom izvještaju se vidi i rasterećenje gospodarstva i građana u smislu poreznih stopa, i smanjivanje poreznog opterećenja i povećanje određenih izdvajanja, kako za mirovine, zdravstvo, tako i u ovom konkretnom slučaju, za javne, odnosno, državne službe i tim tragom ćemo nastaviti dalje. voditi brigu i o onome što se događalo proteklih g. jer upravo ti sindikati su spomenuli i smanjivanje osnovice. Hvala. **Jandroković, Siniša (SDP)** Poštovani g. predsjedniče Hrvatskog sabora. Časni ministre, ja bi vas pitao, vezano za što ste spomenuli za dugove zdravstva saborskog Odboru za zdravstvo i socijalnu politiku, smo diskutirali vezano za to. Naime, rebalansom proračunu je u zakonu i izvršenje državnog proračuna, gdje je spomenuta u sklopu rebalansa da će se osigurati oko 300 milijuna kn, za za podmirivanje dugova. Pitao sam za zakonsku osnovu, za lokalne bolnice, za županijske bolnice, obzirom da nema zakonske osnove za podmirivanje ikakvih dugova. A pitao bih vas za mehanizam nastavka dugova, od kojih podmirujete od 240 milijuna kn. Koliko je meni poznato, to nije ukupni dug. Pa bi pitao i koliki je ukupni dug državnih bolnica, koje jesu u državnom proračunu. I da li je izvršena proračunska kontrola, odnosno, proračunski nadzor, nad bolnicama, koji su u državnom proračunu, a generiraju dugove, pa pitam za njihov mehanizam, nastanak tih dugova. Hvala. **Jandroković, Hvala lijepo uvaženi zastupniče, ako mi dopustite lapsus …/Govornik se ne razumije./… zadnja rečenica nije 3% smanjivanje osnovice, nego koeficijenata. Što se tiče zdravstva, sastavni dio ovog izvještaj je naravno, izvještaj o dospjelim obvezama i ukupnim obvezama. Na kraju 2017. g. one su iznosile 7,5 pardon, samo dospjele nepodmirene obveze milijarda i 371 milijun prema HZZO-u. Što se tiče ovoga razdiobe, vi to dobro znate i poznajete, dakle, činjenica je da je taj transfer i sigurno da svi transferi koje radimo, su u skladu sa Zakonom i sa Propisima, ali da je kud i kamo jednostavniji i lakši transfer napraviti prema državnim bolnicama, dakle, KBC-ima u odnosu na lokalne a na žalost upravo su lokalne bolnice najviše prepoznate u onim brojkama o kojima sam maloprije rekao, između ostaloga, razlog zašto smo išli u to povećanje transfera je bilo da poglavito njima smanjimo te ovoga troškove. A o rebalansu ima još vremena, pa ćemo pričati tijekom rasprave i za ovu godinu. Hvala. Idemo na treću repliku. Poštovani kolega Stričak, izvolite.

Hvala predsjedniče HS-a, kolegice i kolege. Ministre, vi ste tu iznijeli niz statističkih podataka, recimo, o stanju državnih financija, od toga da je rast BDP-a u prošloj godini bio 2,9%, izvoz roba i usluga 6%, zaposlenost je rasla 2,2%, znači to govorimo o novim radnim mjestima, suficitu od 3,2 milijarde, podsjetiti ću vas da zadnje Izvješće o stanju proračuna 2014. godine koja je iznosila kukuriku Vlade je bio deficit 17 milijardi kuna. U ove dvije godine donijeli smo niz poreznih zakona koji su imali cilj rasteretiti proračune građana i poduzetnike. Od Nove Godine ide opet jedno jedno porezno rasterećenje za svježe meso, ribu, jaja, voće, povrće, gdje će se građani moći sjetiti 2,7 milijardi, imate li možda informaciju …/Upadica: Hvala/…koliko su sve te porezne reforme uštedjele našim građanima sredstava?

praktički 3 milijarde kuna. Dakle, gotovo 7 milijardi kuna u ove 3 godine, a u isto vrijeme, upravo što govorite, imamo s jedne strane i pozitivne gospodarske pokazatelje koji su s jedne strane rezultat poreznih izmjena, ali isto tako, s druge strane imaju reperkusiju na pozitivno izvršenje javnih financija. Mi doprinosimo sa odgovornim trošenjem proračunskih sredstava i činimo sve kako bi ono bilo u okviru limita. Malo ste se vratili u prošlost, ja neću ići toliko davno, ali sjetite se i sami kada smo prošle godine, općenito, kada smo raspravljali o izvršenju proračuna za 2016. i tada je bilo govora da su dobri rezultati javnih financija zato što je tada bila dobrim dobrim dijelom godina tehnička Vlada i tada smo govorili da to nije glavni razlog, ali evo sada vidite 2017. kada smo imali cijelu godinu punu funkcionirajuću Vladu, kakvi su rezultati. Hvala lijepa. izvolite. **Mrak-Taritaš, Anka (GLAS)** Hvala lijepo poštovani predsjedniče HS-a. Uvaženi ministre, vi ste u dva navrata u obrazloženju spomenuli korištenje europskih strukturnih i investicijskih fondova sa realnom opasnosti da na kraju ne budu iskorišteni do kraja. Govorili ste i o apsolutnom iznosu o kojem je riječ, mene zanima koliko je to u postotku, sigurno ovdje imate negdje postotak kojim se može reći koliko smo do sada iskoristili odnosno ta eventualna opasnost koja se i kroz reviziju navodi kao jedan od problema našeg proračuna da ne koristimo dovoljno ono što nam nudi EU, što zasigurno i vi i ja se možemo složiti da trebamo pojačano koristiti jel to na taj način se onda neke stvari iz našeg proračuna manje koristi, pogotovo za ulaganje u investicije, pa me zanima o kojem postotku je riječ. Hvala lijepo. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Odgovor, izvolite. **Marić, Zdravko** Hvala lijepo uvažena zastupnice na pitanju. Ja bih rekao jako važno pitanje iz perspektive ukupnih javnih financija. Svi dobro znamo kolika je važnost i vrijednost europskih fondova, ne samo u smislu proračunskog izvršavanja, nego ukupnog gospodarskog dijela, ja vam mogu reći podatak koliko je bilo izvršenje, što se tiče povučenih europskih sredstava, ono kako ulazi u proračun, između 7,4 – 7,5 milijardi kuna 2017. godine. Svi daljnji pokazatelji, ja ću razgovarati, naravno, s mojim kolegama u Vladi, poglavito ministricom Žalac, pa ćemo pripremiti jednu informaciju ako vas zanima, između ostaloga, Ministarstvo regionalnog razvitka i objavljuje regularno podatke o stopama ugovorenosti i iskoristivosti povučenim sredstvima itd. Međutim, ono što ja mogu reći iz perspektive javnih financija, jedna, koliko može biti olakotna okolnost kada se europski sredstva i ne izvrše u odnosu na onom originalnom planu, je ta da je to praktički deficit neutralan. Dakle, rashodi iz europskih sredstava koji se financiraju su vezani za prihod obzirom suda imaju posebnu namjenu. Tako da iz ove ukupne perspektive javnih financija tu koliko toliko …/Upadica: Hvala/…možemo biti…/Govornik se ne razumije/…, ali u svakom slučaju treba stremiti daljnjim povećanjima stopa …/Upadica: Hvala/… i ugovaranje iskoristivosti.

Dakle, i ovo Izvješće pokazuje da novca u proračunu trenutno ima i mislim da je zaista sada vrijeme, idealno vrijeme da se povećaju plaće, posebno za ljude koje je spomenuo i kolega Maras, dakle, zdravstvene djelatnike, učitelje, profesore, socijalne radnike i veliki broj ljudi koji odlaze iz RH, a visoko su obrazovani i to je najbolji način zapravo da te trendove preokrenemo u drugom smjeru. Prema onome što sam ova dva dana prije govorio, čini mi se u 2019.-oj da je to moguće napraviti na održiv način i da te plaće mogu rasti barem 10-tak%. 6% sa implementacijom predloženih poreznih rasterećenja koje smo mi u SDP-u predložili i dodatnih 4% povećanjem osnovice ili 3% koliko vi nudite. Dakle, najmanje 9 do 10% već u 2019.-oj na održiv način …/Upadica: Hvala/…se mogu povećati te plaće. uvaženi zastupniče. Što se tiče različitih prijedloga, naravno, o njima treba uvijek diskutirati i voditi brigu, ovih 10% i sami dobro znate da 10% na ukupnoj masi je nešto preko 3 milijarde kuna, bilo da to govorimo izravno na rashode, bilo da govorimo na prihodnoj strani proračuna. Ponovit ću još jedanput, što sam i maloprije rekao, dakle, o našim zaposlenicima državnih i javnih službi i da ih pobrojimo od naših policajaca, carinika, poreznika, zaposlenih u državnoj upravi, zaposlenih u kulturnim ustanovama, liječnika, medicinskih sestara učitelja, profesora, djelatnika u socijalnoj skrbi i sada sigurno sam i nekoga izostavio, pa im se ispričavam, poanta je dakle da mi skrbimo o njima nisu rezidualna stavka želimo u okviru fiskalnih mogućnosti da dolazi do određene korekcije i njihovih osnovica tako i plaća, da se osjeti ali u isto vrijeme naravno da ne dođe do nekakve značajnije ugroze javnih financija. Mi o tim brojkama i te kako skrbimo i ponovit ću još jedanput tih 3% je naša ponuda …/Upadica: Hvala./… za iduću godinu. lijepo poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani ministre, već u 2018. godine onako retrospektivno se može pogledati puno bolja slika vidjeti za izvršenje Državnog proračuna za 2017. godinu. izvanproračunski korisnici su imali negdje oko 1,5 milijardi viška dok su istovremeno jedinice lokalne i područne regionalne samouprave imale negdje oko 260 milijuna kuna manjka. To govorim zbog toga što tada već 2017. godine pred kraj kada smo govorili o poreznoj reformi odnosno onom prvom krugu, naišli smo na velike kritike oporbe, danas je ta situacija potpuno, potpuno drugačija i danas zapravo jedinice lokalne i područne regionalne samouprave ne ostvaruju taj manjak. Dakle, u 2017. godini se može sagledati daleko bolja slika i može se govoriti zapravo o jednom pravom reformskom zahvatu vezano u pred kraj …/Upadica: Zdravko** Hvala lijepo uvaženi zastupniče, pa evo mislim da se i vi sjećate kada smo tada govorili još krajem 2016. godine u Hrvatskom saboru ovdje za ovom govornicom i za ovim tu ovim mikrofonom ja mislim da nikad u životu nisam toliko puta izgovorio riječ da nešto obečajem kako smo tada bili najavili da će se zbog tih promjena u poreznom zakonodavstvu i smanjivanja poreznog tereta u smislu poreza na dohodak dakle dizanje neoporezivog i svega onoga što je bilo u mjerama, lokalnoj samoupravi koja je u tom trenutku tada bila predominantan korisnik sredstava od prihoda od poreza na dohodak izvršiti kompenzacijske mjere, a da ćemo onda nakon toga napraviti jedan cjeloviti sustavni održivi Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne samouprave što je na kraju i uslijedilo. Dakle, 2017. niko nije bio u gubitku, 2018. evo iskoristi ću ovih 10 sekundi da kažem, izvještaj za prvih 10 mjeseci ove godine pokazuje povećanje prihoda od poreza na dohodak 1,8 milijardi kuna više u odnosu na prethodnu godinu, dakle više od onoga što smo rekli za cjelokupnu godinu. Hvala. **Jandroković, Gordan Hvala lijepo gospodine predsjedničke, gospodine ministre, mislim da treba 100 puta ponoviti ono što se dogodilo prošle godine a dakle to je da je država prvi puta više zaradila nego je trošila. u odnosu na 2015. godinu na koju se referiraju kolege sa desne strane sabornice, samo ću reći da je 2015. godine svaki građanin bio zadužen za 2.800 kuna, 2017. to zaduženje za svakog građanina RH bilo je manje za 780 kuna i da ne ispadne da ste vi neki grinč koji ne da našim sugrađanima, liječnicima, našim učiteljima, profesorima veće plaće molim vas samo jedan kratak podsjetnik na sve ono što je učinjeno naporima Vlade RH, dakle prednosti i pozitivnih ocjena rejting agencija kako se to referiralo i na građanstvo i na gospodarstvo i što Vlada čini kako bi svima njima ipak bilo bolje i bile veće plaće. Hvala lijepa. **Marić, Zdravko** Hvala lijepo uvažena zastupnice, inače usput budi rečeno jako pozitivne kritike djece su upravo na ovaj zadnji grinč, u kinima, bez reklama ali vidio sam ga i sam i dobar je. Što se tiče samih brojki i podataka da slažem se iako ponavljam još jedanput dakle nikako namjera nije da se sada idemo i stalno vraćamo u nekakvu prošlost, ali trebamo reći dakle i 2016. a poglavito sada 2017. su praktički točke infleksije kada je promijenjen taj trend rastućeg javnog duga u bruto domaćem proizvodu koji je non stop bio zapravo jedan od glavnih razloga ako pratite sve izvještaje rejting agencija i svih onih koji su pratili Hrvatsku, poglavito Europska komisija između ostalog i razloga zašto smo ušli u proceduru prekomjernog deficita, zašto je kreditni rejting smanjen. Sada kada se vide ove brojke to su u isto vrijeme glavni argumenti zašto je Hrvatska izašla iz procedure prekomjernog deficita i zašto nam je kreditni rejting popravljen i evo možemo reći tako gdje sad stojimo trenutno na jedan zaista korak do povratka u investicijski rejting prema ocjenama 2 od 3 rejting agencije. Hvala. **Jandroković, Hvala predsjedniče Hrvatskog sabora, uvaženi ministre naravno uvažavajući činjenicu da deficit utječe i te kako na porast javnog duga i s druge strane na kreditni rejting smatram da ovo vaše neprestano ponavljanje premijera i vas kako nastojite održati stabilnost javnih financija posebno kontrolu deficita je za pozdraviti. Međutim, ne može se dogoditi ono što bi trebalo biti pokretač da bude na kraju glavni cilj. Dakle, smatram da bi održavanje deficita bi trebalo bit zapravo u funkciji pokretanja ili ostvarivanja svih javnih politika koje je Vlada zacrtala. A ne obrnuto da jedini cilj naš bude držanje deficita pod kontrolom. U tom smislu vas pitam, a što je drugim javnim politikama, što je sa zdravstvom, što je sa školstvom što je sa svim onim što će taj po vašem mišljenju stabilnost deficita ili stabilnost javnih financija omogućiti? Zdravko** Hvala lijepo uvaženi zastupniče, izuzetno dobro pitanje i ja bi čak još otišao i šire ne samo po pitanju javnih politika nego ukupnog gospodarstva i društva u cjelini. Javne financije ni u koje slučaju ne bi smjele biti izdvojeni da tako kažem otok, i bez obzira što danas se bavio o izvještaju o izvršenju proračuna samo o njima govorit moramo, gledati jer javne financije također moraju na određeni način i izravno i neizravno biti u funkciji gospodarskog rasta, a isto tako o tom gospodarskom rastu dobrim dijelom one između ostalo i ovise i to je ona na neki način glavni izazov u vođenju javnih financija i fiskalne politike, da se ne mali broj puta, ne mali broj puta možemo ih nazvati tako i nepomirljivi ciljevi moraju izbalansirati i donijeti nekakva adekvatna mjera. I na ova prethodna pitanja od uvaženih zastupnika tako i vas nitko sretniji da možemo dati i veće plaće u državnim i javnim službama, nitko sretniji da u ovom trenutku možemo podmiriti sve obveze u zdravstvu i staviti zdravstvo na održivu putanju, a možemo dići mirovine itd., ali sve je to na neki način potrebno balansirati u smislu svih ovih …/Upadica: Hvala./… nazovimo tako ograničenja. Hvala lijepo. **Jandroković, lijepo gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora. Gospodine ministre, pa većina replika i vašeg izvješća ukazuju na neke stvari koje naprosto nije dobro pričati na jedan način kada si u oporbi a na drugi način kada si na vlasti. Jer kada pogledate sva izdana državna jamstva su izdana u sklopu pomoći javnom sektoru za restrukturiranje. sad se postavlja pitanje ako se taj proces restrukturiranja ne provede onda imamo ovo što ima i ovdje u izvršenju državnog proračuna a to je naplata državnih jamstava o konkretno u izvršenju ovog proračuna je to od HŽ infrastrukture a o nekim drugim stvarima ćemo govoriti u točci dnevnog reda. Također niz ovih izvješća izvanproračunskih korisnika ukazuje na strukturne probleme RH koje nisu vezene na Ministarstvo financija nego na neke druge. I mislim da o tim strukturnim problemima trebamo govoriti realno bez populizma jer taj populizam dolazi na naplatu bez obzira što mi pričali.

Velika većina njih je praktički u obuhvatu opće države. I ja to volim kada komentiram ili razgovaram ili odgovaram na pitanje i rejting agencija i međunarodnih investitora, kada dovode recimo u svezu da li je neka institucija u Hrvatskoj uključena u opću državu ili nije. Ja kažem manje ćete pogriješiti ako odmah kažete da je. Jer je ESA 2010. metodologija ali najširi mogući obuhvat jer ne ulazi samo ovih 6 izvanproračunskih korisnika koji u Hrvatskom saboru su predmet rasprave, Hrvatske vode, ceste, CERP,

da ne nabrajam sada dalje. Dakle, jako, jako široki obuhvat i naravno da i u tom segmentu treba voditi brigu i iz ovog dijela. Hvala. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Ovime smo došli do kraja s replikama. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Onda ćemo prijeći na raspravu. Izvolite kolega Maras. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Klub zastupnika SDP-a traži stanku od 10 minuta kako bi se konzultirali vezano uz izvršenje proračuna odnosno da li postoji mogućnosti kvalitetnijeg izvršenja i 2017. ali i narednih godina vezano uz sindikate javnih službi i njihov zahtjev opravdani u ovom trenutku imaju press konferenciju pa ja pozivam sve građane RH da okrenu na N1 televiziju kako bi mogli direktno gledati što to naši učitelji, učitelji, zdravstveni djelatnici traže od Vlade RH a Klub zastupnika SDP-a im daje u potpunosti podršku 10%-tno povećanje plaća u javnim službama, učiteljima, zdravstvenim djelatnicima je minimum što bi Vlada trebala napraviti. Znači plaća učitelja koji ima 35 godina staža u gradu Zagrebu je nešto iznad 6 tisuća kuna. Znači ispodprosječne plaće grada Zagreba naši učitelji koji našu djecu zajedno sa nama roditeljima vode kroz život i uče o životu ispodprosječno su plaćeni i ispod dostojanstva su plaćeni. Znači prioriteti Vlade bi trebali biti dostojanstvena plaća koja je dovoljna za život, s druge strane kvalitetno i javno dostupno zdravstvo što se dokazuje također kroz više plaće djelatnicima koji odlaze iz Hrvatske sestre, doktori, svi odlaze iz Hrvatske i Vlada RH nažalost ne radi apsolutno ništa po tom pitanju. Apsolutno podržavamo štrajk tih djelatnika, dati ćemo im svaku moguću podršku u tome da se izbore za povećanje plaće koje mora biti najmanje 10%-tnih poena. Znači plaća učitelja i zdravstvenih djelatnika, a pogotovo rekao sam učitelja koji pomažu nama roditeljima da educiraju našu djecu mora rasti minimalno 10% i zato tražimo stanku da se o tome konzultiramo. Hvala. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala. Stanka će biti odobrena. Izvolite kolega Šuker. Hvala lijepa gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora. U ime kluba HDZ-a tražim također stanku od 10 minuta iz jednostavnog razloga da se dogovorimo, ovo što smo i u replikama govorili da određene strukturne opasnosti ovoga proračuna još jedanput istaknemo kod izvršenja proračuna i da jasno naglasimo koliko se odgovorno odnosimo prema javnim financijama. Licitirati o tome da bi nekom trebalo dati ovoliku plaću, pa svatko je imao priliku, mogao je to napraviti. Međutim, mislim kad govorimo o plaćama u javnom sektoru prije svega trebamo govoriti o jednom drugačijem načinu obračuna plaća putem platnih razreda, da se plaća rad i oni koji rade a ne formacijska pripadnost negdje, da se eliminiraju oni silni dodaci na plaće koji naprosto ne akceptiraju kvalitetu i vrijednost rada nego se daju tako zato što su naslijeđeni. I mislim da su to stvari o kojima mi ovdje u ovom Visokom domu trebamo govoriti. Jer samo licitirati o tome da se poveća rashodovna strana proračuna, kolegice i kolege, o tome ste trebali govoriti, ja sam to javno rekao i kada sam govorio ovdje u ime kluba o Izmjeni poreznih zakona da Izmjena poreznih zakona je vezana na ovo što ćemo raspravljati danas i što ćemo raspravljati sljedeći tjedan a to je proračuna. Nemojmo biti licemjeri, pa kada govorimo o poreznim zakonima onda licitirati porez bi trebao biti ovakav i onakav. I onda kada dođemo na raspravu o proračunu naprosto to više nisu isti ljudi. Sada više ne govore da jedna strana tog proračuna su porezi a druga strana su određeni rashodi. Ali u konačnici sve to pada na teret i na grbaču hrvatskih građana i hrvatskih poduzetnika. A naša odgovornost je ovdje ne da politikanski licitiramo i pozivamo određene skupine, mi ćemo vas podržati nego da izmjenama i promjenama zakona a isto tako i svojom raspravom o državnom proračunu i izvanproračunskim fondovima govorimo o sustavu koji je dugoročno održiv. Jer ako se tako nećemo ponašati onda smo mi jedna skupina neodgovornih ljudi. Hvala lijepa. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Odobrena je i vama stanka. Javlja li se još netko za stanku? Ako ne, nastavljamo sa radom u 11,20 minuta.